razrješenju i imenovanju zamjenika tajnika Hrvatskog sabora i tajnika plenarne sjednice 6. Izbor predsjednika, potpredsjednika i članova radnih tijela; Odbora

Stoga da bi Sabor mogao normalno funkcionirati, predlažem slijedeći dnevni red nastavka konstituirajućeg djela sjednice: 1. Izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Mandatno-imunitetnog povjerenstva 1. Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o provedenim izborima 1. Davanje prisege zastupnika 1. Izbor potpredsjednika Hrvatskog sabora 1. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju zamjenika tajnika Hrvatskog sabora i tajnika plenarne sjednice 6. Izbor predsjednika, potpredsjednika i članova radnih tijela; Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbora za zakonodavstvo, Odbora za europske poslove, Odbora za financije, Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo i Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove Prijedlog dnevnog reda i predloženi akti dostavljeni su vam elektroničkim putem. Ima li tko od zastupnika prigovor na predloženi dnevni red?